Уважаеми народни представители, продължаваме с програмата за днес. Следващият Законопроект, който предстои да разгледаме, е постъпил по реда на чл. 53, ал. 8 от от вносители Искрен Веселинов и група народни представители. Това е точка трета в актуализираната програма за днес: първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация – продължение. Обръщам вниманието Ви, че по този Закон има две предложения, разглеждането на които започна в рамките на миналата седмица. Затова точките, които предстои днес да разгледаме, които са внесени по специалния ред на чл. 53, ал. 8, се явяват като продължение на представянето на двата законопроекта и изслушаните доклади от комисиите, през които законопроектите са преминали. Продължението ще проведем при отделно, разделно разглеждане и гласуване на двата законопроекта,

от 26 юли 2017 г., с вносители Искрен Веселинов и група народни представители. Кой ще представи Законопроекта? Представяне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

Със Законопроекта се прецизират разпоредбите в Закона за гражданската регистрация относно вписването на бащино име в акта за раждане на българските деца, родени извън страната. След 2010 г. при непроменена правна рамка е наложена административна практика, според която се отказва вписване на бащино име в българския акт за раждане, съобразно българската именна система, на децата, родени извън България, ако такова име не е изрично посочено в чуждестранния акт за раждане. Такова име обаче не се предвижда да съществува в именните системи на повечето държави по света. В резултат на тази практика български деца, родени от български граждани, се записват в регистъра на населението само с две имена – собствено и фамилно, както се записват например натурализираните чужденци у нас. Родителите на тези деца са принудени да защитават правата си по съдебен ред чрез съдебна процедура за промяна на име, чрез добавяне на бащиното им име, а това е свързано с разходи на време, средства и усилия, в това число и с ангажиране на адвокат. През последните години са водени десетки, забележете, десетки дела пред районни съдилища по искане искане за добавяне на бащино име във вече издадени актове за раждане на деца. Доколкото тези граждани най-често не живеят в България, вероятно са хиляди, които предвид незнание или тежестите на една съдебна процедура, или географската отдалеченост се отказват да водят такива дела и децата им остават само с две имена. Не са редки и случаите на дечица от едни и същи родители, по голямото от които е родено преди 2010 г. и и е с добавено бащино име в акта си за раждане при съставянето му, а другото дете е родено по-късно от същите родители и е вписано в регистъра за населението в България без бащино име поради отказ на администрацията С практиката да отказва добавяне на бащино име държавата, в лицето на нейните служби по гражданското състояние, подлага на отродяване поколения български деца, родени извън България, като изкуствено ги разграничава от българските деца, родени на територията на Република въпреки конституционните принципи за равно третиране, както и изричната разпоредба, че, цитирам: „Българските граждани, където и да се намират, имат всички права по тази Конституция“ – чл. 26, ал. 1 от Конституцията на Република България. Името на едно човешко същество е фундаментът на неговата идентичност, то е елемент на неговата уникалност. Името определя принадлежността към едно семейство, връзката между родителите му, но и принадлежност принадлежност към едно етнокултурно пространство, към една нация. В българската именна система бащиното име е особено ценно. То олицетворява кръвната, но и социалната връзка с родителя и дава на детето опора и увереност в живота. Неслучайно дори на изоставените в приют деца, с неизвестни родители или тези с неизвестен баща, законодателят е предвидил механизъм, за да им бъде дадено бащино име това са разпоредбите на членове 15 и 17 от Закона за гражданската регистрация. Специално внимание се отделя и на осиновените деца, така че и те да получат бащиното име на осиновителя. Отсъствието на бащино име създава и затруднения при завръщането в страната на българските деца, родени извън България, както в обществената среда, в училището им, в контактите с връстниците им, така и затруднения при извършване на всяка една административна услуга. С предлаганите изменения на Закона за гражданската регистрация се дава възможност на родителите на дете, родено извън България, да поискат тоест това не е задължително, родителите трябва да го поискат, вписване на бащино име в процеса по издаване на българския акт за раждане на тяхното дете,

предвижда се и правна възможност при съставени вече актове по административен ред български гражданин, роден извън територията на България, да може също да поиска бащиното му име да бъде вписано в акта му за раждане. Когато лицето е непълнолетно, вписването ще се извършва с писмено заявление от родителите му. В случая, колеги, избраният правно-технически похват е аналогичен и на други, предвидени от законодателя възможности, с добавянето на наставки -ов, -ев или за женски род -а при имената на родени в чужбина българи. В случая не се създават предпоставки за двойна самоличност, предвид обема от данни, намиращи се в личния регистрационен картон на всеки български гражданин, а това са: ЕГН, датата, мястото на раждане, имената на родителите, братята, сестрите, промени в гражданското състояние, в това число и в имената, както и въведени биометрични български документи за самоличност. Добавянето на бащино име внася допълнителен елемент на идентификация, като се допълва информацията за връзката му със съответния възходящ в пресъставения документ по гражданското състояние. Искрено се надявам, колеги, че този въпрос, който не би трябвало да бъде спорен по някакъв начин, той би трябвало да е за всички еднакво възприет

Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по внесения Законопроект?

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754 01 48, внесен от народния представител Искрен Веселинов

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз първо искам да благодаря на всички, които подкрепихте този Законопроект, който наистина създава предпоставки да лишим от една административна тегоба българските граждани, които са запазили родовото си чувство въпреки дълготрайното си пребиваване в чужбина. Във връзка с единодушната подкрепа на този Законопроект и това, че не бяха направени изказвания, които да

Подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Веселинов, току-що приетият на първо четене Законопроект, да бъде подложен на гласуване и на второ четене. Моля, гласувайте.

следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 2: „(2) При съставяне на акт за раждане на български гражданин, роден извън територията на Република България, бащиното му име, когато липсва в преписа по чл. 72, ал. 1, се вписва в акта, ако това е писмено заявено от родителите на лицето“.

§ 3. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения: 1.Създава се нова ал. 3: „(3) По административен ред български гражданин, роден извън територията на Република България, може да поиска бащиното му име да бъде вписано в акта за раждане, ако то липсва в съставения акт.

Благодаря, господин Веселинов. Има ли изказвания? Заповядайте, господин Попов. ФИЛИП господин Председател. Тук само едно мое опасение да изразя. Съгласен съм с текста, предложен от колегите, но по отношение на писменото изявление от родителите, има хипотези, случаи, в които на практика има неизвестни родители, знаете – изоставени деца. В тези случаи не знам какво ще се прави.

Господин Председател, дами и господа! Радвам се, че този Законопроект на първо четене мина. Надявам се и на второ да мине, защото тази битка започна още в предходния парламент, за това да може наистина българската именна традиция да може да бъде споделена от всички българчета по света, при положение че техните родители желаят. Понеже от БСП колегите питаха – има други разпоредби на Закона, които дават тази възможност, така че нека да ги прочетат. Моето изказване конкретно по тези текстове и подкрепата, която събира в залата, е едно учудване, което при мен от миналата седмица още тече – защо, примерно, колегите от ДПС не подкрепят подобно предложение, включително в Комисията по политики за българите в чужбина, те гласуваха „въздържали се“? Включително днес в зала в зала те не гласуват и не подкрепят това българчетата в чужбина да имат възможност да имат второ име, може би защото те харесват традицията на една друга държава, където има само по две имена. Моето желание е наистина, ако те са българска партия, да гласуват и да подкрепят това предложение, защото то касае всички български граждани зад граница, а не само конкретни.

Не виждам заявено желание за реплика към изказването на господин Ангелов. Други изказвания? Заповядайте,

Реплика е, не е изказване. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Ангелов, ние се въздържахме просто защото мислехме, че може да има време да помислим допълнително за някакви още изменения по Закона, а не защото не го подкрепяме. Ние на първо гласуване гласувахме „за“. Също гласуваха „за“, доколкото видях и всички от партия БСП, и не виждам причина, по която Вие някак си сега да ги агитирате против себе си евентуално да гласуват „против“.

Възможно е някъде в чужбина да възникне двусмислие при тълкуването. Ако няма родител, значи няма кой да направи предложението. В тази връзка предлагам да се добави текстът: „Родителят или друг законен представител на лицето“, както е уредено по нашия Семеен кодекс. Има го. Искат да го има още един път. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Господин Димитров, направихте предложение за редакционна поправка или как да разбираме изказването? Благодаря, уважаеми господин Председател. След текста: „ако това е писмено заявено от родителите на лицето“ да се добави „или други законни представители“.

Има ли други изказвания? Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване на разглеждания Законопроект. Подлагам на гласуване направеното предложение от господин Димитров за редакционна поправка или допълване на текста на § 1, ал. 2 думите „се вписва в акта, ако това е писмено заявено от родителите на лицето“ – „или друг законен представител“. Моля, гласувайте.

Гласували 127 народни представители: за 126, против 1, въздържали се няма. Предложението е прието. Сега вече в цялост е приет Законопроектът на второ четене. Уважаеми народни представители, преминаваме към следващата точка от дневния ред: ПЪРВО

Представяне от вносител. Имате думата, заповядайте. Господин Председател, колеги, ще представя мотивите по нашия Законопроект. Изконно човешко право е изборът на име. Когато това е нарушено, са нарушени основни демократични принципи на обществото. Именно такива принципи бяха нарушени през периода 1984 – 1989 г. Колеги, на мнозина от нас се налага често да им се припомня този факт, което от своя страна довежда до припомняне на насилствената смяна на имената по чисто формално административни принципи. Така непрекъснато трябва да се връщаме към тази болка и ние трябва да прекратим този административно-бюрократичен тормоз. Всеки от нас има ЕГН и по него може да се проследи историята на всеки човек. Това е смисълът на предложения от нас Законопроект. Непрекъснато получаваме сигнали от български граждани с турско-арабски имена, че при тяхното административно обслужване и по-специално при издаването на удостоверения и препис от актове за гражданско състояние, те доста често са питани от служители да съобщят какви са българските им имена. Както знаем, Законът за гражданска регистрация и Инструкция № 1 от 22 юни 2001 г. за за прилагане на чл. 19а от същия Закон регламентират реда за възстановяване на предишните имена на български граждани, които бяха променени по насилствен ред от тоталитарната власт в България. След успешното приключване на процедурата длъжностното лице по гражданско състояние по силата на чл. 12 и чл. 13 от Инструкцията е задължено да отрази промяната както в актовете по гражданско състояние, така и в информационните фондове на След като това е така, смятаме за абсолютно недопустимо и засягащо съвестта и чувствата на гражданите да се изисква от тях да съобщават в писмена или устна форма лични данни, които съответното длъжностно лице може самό да получи чрез достъпа си до ЕСГРАОН и свързаните с нея регистри. Още по-недопустимо и болезнено е да се изиска от граждани, пострадали от така наречения „възродителен процес“, да посочват имената, които са им били насилствено наложени в онзи мракобесен период. С цел да се пресекат подобни недопустими и незаконосъобразни практики предлагаме веднъж завинаги да се заличат в ЕСГРАОН насилствено наложените по време на възродителния процес имена на тези български граждани – създава се нов § 1б, както и да се въведе изрична забрана подобни данни да се изискват от служителите по гражданско състояние чрез създаването на нова ал. 2 на чл. 40. По този начин ще се гарантира, че служителят, който си позволи за в бъдеще да изисква от гражданите предоставянето на подобни данни, ще бъде санкциониран по силата на чл. 116, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация. С другото наше изменение в Закона предлагаме дефинитивен механизъм, който веднъж завинаги ще реши проблема с възстановяването на имената на починалите български граждани, които са станали жертва на насилствено преименуване по време на възродителния процес и които не са могли да си ги възстановят по реда на § 2 от отменения Закон за имената на българите, или по § 1а от сега действащия Закон. И двата посочени по-горе законови механизми не изпълниха в пълен обем своето предназначение поради редица пречки от обективен и субективен характер. В крайна сметка обществената съвест и моралът изискват държавата, така както насилствено им е отнела рождените имена без тяхното съгласие, да им ги възстанови без да товари с ненужни задължения техните наследници. Колеги, аз също съм част от тези български граждани, на които насилствено бяха сменени имената. Аз съм си ги възстановил. При условие че фигурирам в Единния регистър със своите си имена, няма никакво основание в българското законодателство да съществуват практики за изискване на имената, които бяха насилствено сменени. Кажете ми къде е човешкото? Тоест, има нужда от синхронизация, за нищо друго не става въпрос. В същото време много колеги говорят за волеизявления. Колеги, да Ви припомня – под заплахата от оръжие, под дулото, кой е този човек, който няма да бъде принуден да си смени насилствено името? Дори може да стигнем по-далеч, дори се говори, че с този Закон се опитваме да бъркаме в родовата памет. Питам аз: някой питал ли е моите родители и мен лично, когато са бъркали в моята родова памет, когато мои родители, бащи, майки, приятели, лежаха в болници, защото бяха бити? Давам само примери. Или пък да се твърди, че искаме да зачеркваме отминали епохи. Абсолютно никой не иска да зачерква минали епохи. Паметта е много важно нещо, трябва да се помни, но да не се повтарят лоши практики. А още по-позорно е да се твърди, че никой няма право да се срамува от българското си име. Мен ме е срам от самия акт, който българската държава наложи върху нас – българските граждани, родени в тази държава, и да се говори, че не било срамно. Срамно е, колеги, когато не практики, тоталитарната държава наложи насилствена смяна на имена на български граждани. Затова ние като вносители не търсим конфронтация, а искаме една правда, която няма за идея да противопоставя никой в българското общество. Благодаря Ви за вниманието.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Вижте каква е разликата: гледаме последователно два законопроекта – единият от „Обединените патриоти“, насочен към новородените, към българските граждани от чужбина, а другият Законопроект, внесен от ДПС, по отношение на починали хора. При първия Законопроект – от „Обединените патриоти“, от ДПС почти нямаше народни представители. Тях новородените българи в чужбина не ги интересуват и как ще бъдат защитени техните права. При всички няколко гласувания и по процедура, и по същество – първо четене, второ четене, поправка, забелязахте ли, че нямаше нито един гласувал от ДПС? Пълно безразличие, казано на майчин език – безхаберност. Какво ги интересува от ДПС? Правилно беше отбелязано тук – тяхната именна система в държавата им Турция познава две имена. За какво ще са ни на нас, българите, три имена? Нека да дойде време, когато и ние ще възприемем онази система. И тук ние всички българи – това е мечтата, в по-далечна и още по-далечна перспектива, и ние да възприемем онзи модел, ако щете дори и онези времена. Ще дойде време, си мислят те, ще има възродителен процес в обратен смисъл, възродителен процес от едни други времена, една друга епоха. Не искам да бъда по-конкретен, досещате се, илюзиите, които правя, с трите големи помохамеданчвания в България – едното XIV век, другото ХVI век, последното XVII век, в Родопите. Преди малко многоуважаем от мен народен представител от БСП дойде и ми постави въпроса: да отговаряме ли, за да им даваме възможност да се пъчат пред електората си, или да замълчим и да приключим набързо тук без ексцесии? Защото ексцесии, разбира се, ще има, не може да няма. Наистина този Законопроект е внесен за ексцесии.

да пробие. В един случай успяваше – особено тогава, когато бяха управляващи, и такива дребни законопроектчета едно по едно успяваха, пробиваха, и едни декларации, с които се осъждаше възродителният процес. Това беше тогава. Но Вие ще зададете въпроса: като няма шанс сега, защо се прави? Ами, да се мери температурата ни, да се види как ще реагираме. Не толкова и за техния електорат, уважаеми господин Мирчев. Закон не е предназначен за техния електорат. Те си го имат готов, консолидиран. Там се работи на ниво молли ли, ходжи ли, не знам какви са им там техните водачи. Там няма нагоре-надолу, там няма съгласни. Там нашите обикновени представи, електоралните понятия за това какво политическите сили правят като добро и лошо, като настроение, няма никакво значение. Там действа, работи етническият инстинкт и толкова – край, приключва се. Този Законопроект е предназначен за нас – българските партии, да видим предвид на тези остри наши прения, противоречия, -филии и -фобии за това, онова, БСП, ГЕРБ, „Обединени патриоти“, „Воля“, да видим дали няма някъде да се пропукаме по тези фундаментални национални теми и въпроси. Това е въпросът, това е проблемът, това е опитът, и то, забележете, какво, бих казал безумие, на пръв поглед как да се върнат едни стари имена на починали хора? Оруел – „1984“. големият брат или тези, които бяха управляващи, или „лошите“ – да ги наречем с една дума, периодически прочистваха архиви, променяха дати, факти, имена, обстоятелства, и това беше постоянната задача на Комисията ли беше, по истината? Нещо такова се предлага и сега. И отново се прави опит да се забие фалшивата приказка за принудата. Хубаво, че днес няколко пъти като лайтмотив в изказването на вносителя беше споменато за принудата по време на възродителния процес. (Реплики.) Аз съм свидетел и съвременник на това, което ставаше преди 30-35-40 години. Аз съм сигурен, че сега, когато след толкова години ще отпаднат някои идеологеми, някои политически наслагвания и конюнктурни моменти, които няколко пъти бяха причина тази тема да бъда интерпретирана в съвсем грешна насока, ще започне едно преосмисляне за оценката. Когато ДПС бяха управляващи, в тази зала се натресе и декларацията, всъщност не веднъж, с която беше осъден този процес. Но аз съм сигурен, както винаги от „Обединените патриоти“, от „Атака“ сме Ви казвали, ще минат години и ще дойдат много хора на нашето, което сме разказвали. И тук ще настанат преоценки и ще бъдат направени обективни преценки за онова време с оглед на събития, които забравяме – за бомбени атентати, за действия на турските специални служби в България, за сепаратизъм, който вече беше очеваден, и те трябва да бъдат отчетени в контекста на онова, което стана през 80-те години. Ползата от подобни опити на ДПС е в тази насока и е добре, че ще започнем тези неща да си ги говорим. И пак ние ще започнем, защото аз си спомням, че 90%

ексцесиите, които се получиха, бяха в резултат на действията на турските служби, на радикализирани елементи, които създадоха ексцесии в България в много отношения и насоки. Това, което тогава се случи, беше в резултат на станалото във влака за майки с деца, бомбата, която избухна десетките атентати, десетките терористични актове, които бяха осъществени на много места в страната – аз не мога да ги изброя и да дам дори по-типичните по-типичните примери за всичко това, което се случи. Дори нещо повече – в резултат на онова време, на тези действия е и наследник на онези терористични организации или поне на една от тях, е партията, която стои, или групата, защото това не е партия, и в момента в Народното събрание, помежду ни. Идеен наследник, наследник по отношение на много от хората, кадрите, които тогава бяха в основата на терористичните актове и на онези структури – неформални, неофициални – които после, подобно на по-близки или по-далечни балкански страни, успяха да се впишат в обществено-икономическия, политическия живот на България, изчистиха се и в момента продължават онази своя нелегална, онази своя борба за дестабилизация на България и на българската общност. Уважаеми колеги, аз много пъти съм призовавал от тази трибуна и в минали издания на Народното събрание: можем ние тук, българските партии отляво, отдясно, кои кога в опозиция, кога управляващи, по дадени въпроси да се обичаме, да се мразим, да си противостоим, но никога не можем и не бива да нарушаваме нашето българско чувство, обета, който трябва да си дадем – да съхраним, да спасим и да запазим

България, разбрана по различен начин от различните нас, но, сигурен съм, всички желаещи такава България. И когато когато бъде внесено, когато бъде направено подобно усилие от страна на ДПС, ние трябва да бъдем абсолютно единни. За мен е не толкова важно, че този Законопроект ще бъде отхвърлен. Въпросът е в категоричността, с която трябва да го отхвърлим, за да дадем знак за национална обединеност, сплотеност, и то в днешния ден – Деня на будителите. Да не става като в Комисията по вероизповеданията, където бяха 12 гласа „против“ Законопроекта и само един – не мога да разбера уважаемата народна представителка от „Воля“ – „въздържал се“. Госпожо, разбирате ли за какво става дума? Много странно. Няма да цитирам имена. Тук става въпрос за фундаментални неща, за въпроси, които са изначално фундаментално български. Затова от тази трибуна Ви призовавам всички да гласувате категорично против този Законопроект, защото това е знак. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Шопов. Знак за реплика? Заповядайте – първа реплика към изказването на господин Шопов. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Господин Шопов, първото нещо, за което се сещам, е: ето защо цяла Европа води битка с национализма защото няма ценности, защото фундаментите, за които говорите, господин Шопов, са страшни. Две неща станаха ясни от Вашето изказване. Първо, не разбирате предложението по Законопроекта. Не става въпрос за починалите хора. Както на моите колеги, така и на мен самия, са ми искали удостоверение от мястото, където живея, че – видиш ли – тези имена, които имам, са на едно и също лице. Да де, ама, господин Шопов, аз съм български гражданин, роден съм в България, в Смолян, а ми се иска удостоверение за еднаквост на имената, които тази система ми е наложила. За Вас тези хора, които са се борили със системата, са радикални елементи, защото тези били радикализирани, които са се опълчили на системата. Ами, Вашият лидер, не е ли бил 1989 г. на площадите? Той радикален елемент ли е? Радикален елемент е. Ето затова, господин Шопов, цяла Европа говори за липса на ценности от страна на националистите, фундамента на държавата. Другото нещо, което стана ясно от Вашето изказване, господин Шопов, е, че нормалност в държавата е имало само тогава, когато ДПС е участвало в управлението. Нормално сега няма. Вие налагате една политика на национализация, на крайни елементи, както казахте, господин Шопов. Това е отстъп от ценности, от човешки ценности. Разберете едно нещо – европейските ценности са ценности на демокрация, на толерантност, на взаимно признаване. Те не са измислени ценности. Това са човешките ценности, които на Вас са Ви чужди. Не разбирате нито Законопроекта, нито болката на всичките тези хора, господин Шопов. Благодаря Ви.

които до голяма степен, за съжаление, съответстват на лозунгите на колегите от ДПС: „Свободата е робство, войната е мир, невежеството е сила.“ Но бяхте прав за едно – Законопроектът е абсурден и не следва да бъде подкрепян. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря,

Припомнят колегите, нямам щастието да имам тази памет, че сте подавали молба за членство в ДПС, господин Шопов, но не затова излизам. (Ръкопляскания и Обяснимо е, че може и Вие да не си спомняте – много завои правихте през годините. Вие и Вашата политическа сила Вие сте срам за патриотизма! Вие сте позор за парламентаризма и политическия елит на България!

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Тук една законна партия, за която са гласували няколкостотин избиратели, беше наречена „идиоти“. Тези, които ни наричат „идиоти“, които стоят срещу мен, са точно олицетворението на идиотизма, защото си позволяват оттук да ни наричат с всякакви думи, с които аз никога не съм ги наричал. (Реплики от ДПС.) Никога не съм казвал, че сте идиоти. Тук излезе Вашият народен представител в миналия мандат и ме нарече „идиот“. И знаете ли защо? Защото го спрях да рецитира на Ботев „Патриоти“ и да се подиграва с българския национализъм. Тук ме изнесоха от сградата, само защото прекъснах този човек. Прекъснах го, репликирах го и ме изгониха от залата. И това беше позор. Не мога да разбера, след като пишете на Вашите лозунги „Заедност“, къде Ви е заедността? Вие сте за отделност и е ясно, че сте. Всеки път аз се въздържам да излизам, расъл съм сред турци, работил съм и работя, продължавам да работя с турци. И в моята работа имам квота за турци. (Силен шум и реплики от ДПС.) Могат да Ви го кажат. Имам квота, за която държа. Не ме репликирайте, не ми викайте! Не сте чули какво съм казал. Престанете да ревете насреща ми като диваци, а ме чуйте какво ще Ви кажа. Аз не мразя турците, но Вие създавате този език на омразата. Вие говорите с езика на омразата. Думата „идиот“ изразява език на омразата. От тази трибуна никой от „Атака“ специално не Ви е наричал „идиоти“. Само Вие си го позволявате. Господин Председателю, моля, когато се употребяват такива думи, да не позорите Народното събрание.

Уважаеми господин Председател, обръщам се към Вас по начина на водене, защото нашият колега госпожа Кръстева всъщност цитира Ботев,

Не приемам Вашата критика. Всичко беше коректно изнесено от проф. Станилов, но това е лично мое мнение. (Реплики от ДПС.) Що се отнася до това – цитат във всяка една насока може да се намери, въпросът е как се ползва и как се представя. Извинявайте, имах

продължаваме нататък. Господин Шопов, тъй като прекъснахме процедурата и пропуснахме момента, аз Ви моля да не се ползвате от тази процедура. ПАВЕЛ ШОПОВ (ОП): Уважаеми колеги, да се успокоим. Уважаеми господин Станилов, аз не се чувствам обиден. Това бяха такива комплименти за мен, направени от една еничарка. Много рядко се използва еничар в женски род – еничарка, но вижте, в по-късни османски времена етническият корпус много е променил характера, смисъла и значението си,

изобщо за мен тук няма място за обида. Няма да отговарям и на репликите, защото се заслушвах и правих някои мои логики. Няма да отговарям на реплики на ДПС, защото винаги съм се ръководил от правилото на Кочо – простият чизмар, който казва: „Спогодба не става между нас и тях.“ Това е историческа формула, не бива да я забравяме. Тук нещата, въпреки годините и въпреки вековете, не са се променили. Тук става въпрос за различни цивилизации, за различни цивилизационни избори, модели на мислене и на свят. Няма съмнение и няма колебание в това отношение, но много често се говори за българските националисти и за национализма изобщо. Българският национализъм е добър. Българският национализъм е имунната система на българския народ – и национализма, и патриотизма, както е във всички народи.

НОТЕВ: Благодаря, господин Шопов. Заповядайте по начина на водене. Слушам Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Искам да Ви кажа, че на всички народни представители стана ясно, че грубо нарушихте Правилника за Процедурата по изказване, реплики и евентуална дуплика приключи с включването, с интервенцията на професор, Станилов по начина на водене. водене. Самият факт, че дадохте възможност на господин Шопов за дуплика, е грубо нарушение на Правилника и Вие го съзнавате. Не сме виновни ние от ДПС, че Вашите колеги от „Обединени патриоти“ Ви поставят в деликатна ситуация и изключителен юрист като Вас си позволи грубо да наруши Правилника, което е НОТЕВ: Благодаря, господин Адемов. Действително формално наруших Правилника. Ставаше дума за желание за изказване, което не посмях да прекратя, доколкото професор Станилов е уважаван народен представител. (Смях в ДПС. Високият смях само ще ме накара да прекъсна за малко и да продължа мисълта си. Начинът, по който той се беше насочил към трибуната, не ми даде възможност да го спра. Същевременно заявената дуплика беше факт. Няма да съчетаваме и съпоставяме времето. Намираме се в парламент, не се намираме на спортна площадка и не се намираме на места, където на формален признак не се дава възможност на човек да вземе отношение по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

в началото на 70-те или в края на 80-те години са били подложени на огромна репресия, гонения от страна на тогавашния тоталитарен режим по време на така наречения „възродителен процес“ чрез насилствена смяна на имената, като една част от тези хора са лежали по затворите, а друга част са заплатили с цената на живота си за това, че са отстоявали своето фундаментално право да се самоопределят такива, каквито са се родили, тоест така, както са ги кръстили техните родители. за права и свободи“ не желаем и работим за това никога повече нито един български гражданин да не бъде подлаган на репресиите и на натиска, на които са били подлагани именно тези стотици хиляди български граждани, които касае Законопроектът. Но, уважаеми колеги, за съжаление, в европейска България днес именно на тези български граждани, които касае Законопроектът, им се налага много често да им се напомня за онова мракобесно време, за онзи период, когато насилствено са им били сменени имената, когато те отидат в община, или в някое държавно учреждение за някакъв документ. Ние от „Движението за че чрез приемането на този Законопроект ще намалим болката на тези хора и ще заличим горчивия спомен от историята, но поне ще премахнем

господин Али? Други изказвания по разглеждания Законопроект? Господин Господин Трифонов, извинявайте, следващото изказване ще бъде Ваше. Имаше заявено желание преди това. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Председател! Разбирам желанието на „Движението за права и свободи“ да поправи едно явно неправилно решение, но начинът, по който се предлага настоящият Законопроект, води до друго неправилно решение. И, повярвайте ми, колеги, две неправилни решения няма как да породят една правилна правна последица. Защо казвам това? Що се отнася до желанието Ви относно тези граждани, които са починали, имената им да бъдат възстановени по административен ред, мога да Ви кажа, че и в настоящия момент съществува такава правна възможност в Закона за гражданската гражданската регистрация, а именно чл. 19а. Това зависи само и единствено от техните наследници. Много пъти Вие говорите, че сте разговаряли с тях и те са Ви обяснявали, че има някаква пречка. Напротив, няма никаква пречка – административно е, безплатно е, става с нотариална заверка на подписите на заявлението. Друго, по което също искам да се изкажа, е, че така предложеният Законопроект нарушава основни фундаменти на правото, що се отнася до правоспособността и дееспособността на тези, които са живели в периода 1989 – 2001 г. Те са имали правната възможност да поискат имената им да бъдат възстановени. Аз не мога да кажа защо не са се възползвали от тази възможност, но ние в момента административно им налагаме отново те да бъдат преименувани.

Има ли реплики към изказването на народния представител Байчев? Не виждам желаещи. Други изказвания? Заповядайте, господин Трифонов.

ПЛАМЕН ХРИСТОВ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Председател, радвам се, че най-накрая успях да се добера до трибуната. Боря се за това нещо още, опитвайки се да направя реплика на господин Шопов. И понеже той изрази учудване защо нашата колежка е гласувала „въздържал се“, тя не е в залата, аз обаче в Регионалната комисия също гласувах „въздържал се“,

като че ли ще преповторя част от неговите думи. В този Законопроект има две части. Едната част е тази, която няма как аз, като гражданин на съвременна Европа, да се съглася български гражданин да бъде унижаван и да му бъде искано удостоверение за имената, при положение че това нещо не се изисква от Закона. Когато държавната администрация превишава правомощията си и унижава който и да било български гражданин, аз няма как да не бъда против. Съгласен съм обаче от друга страна, че автоматичното връщане на имената на онези български граждани, които са претърпели насилствена промяна на имената преди време, не би следвало да се приеме от Народното събрание, тъй като ние не сме сигурни в момента дали няма да направим същата грешка, която е била допусната преди години и насила да бъдат променяни нечии имена. Затова аз гласувах „въздържал се“ тогава и мисля, че това е разумното обяснение от страна на нашата колежка. Благодаря Ви.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, предлагам да удължим днешното пленарно заседание до приключване на дебата и гласуване на тази точка. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Ще подложа на гласуване процедурното предложение. Има ли обратно предложение?

Гласували 151 народни представители: за 37, против 48, въздържали се 66. Предложението не е прието.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

Първо, господин Председател, ще се обърна към Вас. Днес, 1 ноември – Денят на будителите, 2017 г. от тази трибуна в тази зала в изказване народен представител се опита да ми определя родината, държавата и да ме праща нанякъде. Господин Председател, само Ви обръщам внимание, не знам дали го чухте. Друг господин, председател, се обърна към конкретни народни представители, които били уважавали. Следва ли, че има народни представители, които не са уважавани? И следствието – уважавани български граждани и неуважавани български граждани. Но не това ми е думата. Уважаеми госпожи и господа народни представители, нямам намерение да Ви казвам как да гласувате. Такива законодателни решения, свързани с естествените човешки права, смятам, че не се нуждаят от мотивировка. Този Законопроект е именно такъв. Той възстановява едно естествено положение и възвръща баланса в името на справедливостта. Чувам въпросите: защо връщаме темата за възродителния процес?

Искам да Ви дам един личен пример. Баща ми почина през 1973 г. – аз бях на три години. Той почина с рождените си имена. По време на последвалата насилствена смяна на имената и опита за асимилация никой не го е питал дали иска, или не иска да му се смени името просто защото не можеше. Но имената му бяха сменени, включително и надгробните камъни бяха откраднати от режима. До 1990 г. никой не ни е питал как му е рожденото име, но и до днес, когато ми се налага да получа определени документи, ми се задава въпросът: как му е било държавното име?! Мен, нас непрекъснато ни връща в онези грозни времена, когато искаме издаване на определени документи. Като контрааргумент се сочи, че някой не е искал да си връща името. Нека този, който не иска да му се връща името, да подава заявление, че не иска да му се връща името! Онези, на които името е сменено насилствено, което е масовият случай тези случаи един път завинаги да бъдат решени законово. Няма нищо по-естествено от това днес ние, вносителите на Законопроекта, да очакваме справедливостта да възтържествува, законността, конституционността да победи. Конституционността сама по себе си няма никакъв смисъл, ако не гарантира условията за достоен живот на човека на човека – на човешката личност, която е висша ценност по нашата Конституция! Много можем да говорим за значението на човешкото име – онова, рожденото, дадено от родителите в мига на раждането; онова, което е нашата връзка с мирозданието; онова свещено, неприкосновено, което ни прави личности в житейския път. Народни поговорки и сентенции на велики личности само препотвърждават това. „Името на човека е главна съставна част от неговата личност, може да се приеме дори като част от душата му“ това е написал Фройд в есето си „Тотем и табу“. Петър Дънов – „Името на човека определя съдбата му.“

Нито една от тези сентенции няма предвид служебно наложеното, с държавна принуда име! Във всички случаи става въпрос именно за това естествено право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 Единственото, което моля да направите, е да освободите съзнанието си и да чуете вътрешния си глас. Вярвам, че всеки, гласувайки по съвест, ще подкрепи разглеждания Законопроект. Няма да говоря за това, че е морален дълг на всеки от нас. Няма да призовавам да възстановим нарушеното природно равновесие за погазената справедливост, защото вярвам, че вътрешният ни глас ще ни подскаже правилното решение. Нека бъдем на висотата на онези, които с първите стъпки на демокрацията в нашата страна от името на всички български граждани, обявявайки верността си към общочовешките ценности – свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и

Слушахме изказването на председателя на парламентарната група на ДПС – то беше сравнително умерено този път. Може би сте сте решили, господин Карадайъ, да покажете нов стил на говорене - без да нападате, да обвинявате българските националисти за най-голямото зло, за омразата на езика и така нататък. Моята реплика към Вас е следната. ДПС непрекъснато, а и Вие като негов председател, твърдите, че сте за това да се защитават правата на хората, че трябва да има еднакво отношение към всички. Искам да Ви попитам, да Ви репликирам, да ми отговорите на следния въпрос: ако ние, „Обединените патриоти“, внесем законопроект за връщане на всички български имена, които са насилствено сменени по времето на турското робство, на османското владичество, както го наричате, Вие ще го подкрепите ли? Логиката е същата. Тоест, ако Вие се борите за справедливост, ако Вие се борите за справедливост, трябва да подкрепите подобно нещо. Апропо, подобни законопроекти са внасяни от страна на патриотичните партии – именно за признаване на геноцид над българския народ, извършен по времето на турското робство. Вие не ги подкрепяте. Ако говорите за правата на човека, ако говорите, че преценката Ви е равна за всички български граждани и изобщо, не трябва да делите тези неща. Това е моята реплика: бихте ли подкрепили подобно нещо, защото то е същото?

Не мога да разбера какъв е точно проблемът на това, което говорим в момента. Ще Ви кажа защо. Много от народните представители в тази зала бяха депутати и в миналия парламент. Ако си спомняте, точно тогава приехме един Закон, който и ние, Патриотите, подкрепихме – всеки от – всеки от роднините, от българските турци, при желание да промени името на починалия си роднина. Това помните ли го? Помните го. Но не мога да се съглася с този Законопроект, който сега ДПС предлага – по административен ред, повтарям, по административен ред да се променят имената на всички починали български турци. Това просто е абсурдно. Това просто е абсурдно! Ровим костите на умрели хора! Затова Ви казвам следното: всеки роднина от тези български турци, който иска да промени името на починалия си баща, майка, брат и така нататък – това са свещени чувства, разбира се, Законът, който гласувахме миналия парламент, и сега може да го направи. Но е абсурдно по административен ред да променяте имената на стотици хиляди умрели хора! Между другото, такава практика имат само мормоните – една американска

Ще Ви кажа само, че аз съм кум на турско семейство. Чуйте го внимателно – аз съм кум на турско семейство и се гордея с тази приятелска връзка. Тя вече е роднинска за мен.

Господин Председател, колеги! Уважаеми господин Карадайъ, явно не Ви разбират какво казвате. Не сте ни разбрали изобщо, колеги. Никой не иска да сменя имената. Да се заличат по административен път!

с остро внимание ще следя гласуването на колегите от ГЕРБ, и по-специално на господин Красимир Велчев. Благодаря Ви, господин Ибрямов. Мога да бъда упрекнат, че това не беше реплика към изказването на господин Карадайъ, но нямаше как да знам какво ще каже народният представител. Уточнявам какво се случва, когато наблюдаваме в реално време Събранието. Господин Карадайъ, вероятно имате желание да използвате правото на дуплика. Заповядайте на трибуната. Благодаря Ви, господин Председател. Към първия репликиращ по процедура няма какво да кажа, защото там нямаше реплика, господин Председател и уважаеми

явно не е само той. Надявам се болшинството от народните представители наистина да разбира за какво става въпрос. Благодаря Ви. (Ръкопляскания Има ли изказвания? Не Не бързам, за да не ме упрекне някой, че съм пропуснал да забележа. Пристъпваме към гласуване на Законопроекта. Подлагам на гласуване Законопроект № 754-01-38, внесен от

Благодаря Ви, Други процедурни предложения? Прегласуване? Няма. С това днешното заседание приключва. Продължаваме утре, 2 ноември 2017 г.,